Zahvaljujem.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, predlažem ovim amandmanom smanjenje u članu 8. razdeo 2.Ja ne mogu prosto da verujem da je Vlada predložila da najlošiji predsednik u istoriji Srbije Tomislav Nikolić i sledeće godine za putovanja potroši 55 miliona dinara. Vi, gospodo iz Vlade, umesto da mu oduzmete ta sredstva, da mu ne date da putuje kako ne bi brukao vas, kako ne bi brukao nas, kako ne bi brukao građane Srbije, vi ste mu još dozvolili da sa 55 miliona dinara on i gospođa Dragica nastave da brukaju Republiku Srbiju.Zato predlažem ovim amandmanom da se oduzmu sredstva sa člana 8. razdela 2. i da se ta sredstva predlože za vanredne situacije. Molim vas da mi omogućite da govorim o amandmanu, da umirite ljude u sali. Ja znam da ljudi iz SNS ne mogu da prihvate ovo što sam ja sada rekao, ali je neprihvatljivo da 55 miliona dinara i sledeće godine planirate za putovanja i putne troškove za gospođu Dragicu i Tomislava Nikolića, najlošijeg predsednika u istoriji Republike Srbije.Zato Srbije.Zato DS predlaže da se konkretno ta sredstva od 55 miliona dinara prebace Sektoru za vanredne situacije.Imali smo poplave i 2014. godine, na koje vi niste adekvatno odgovorili, imali smo poplave i 2015. godine, imali smo klizišta i 2014. i 2015. godine, niste stigli da obnovite Srbiju od svih tih poplava i od klizišta i vi sad umesto da ta sredstva date Sektoru za vanredne situacije, vi dajete Tomislavu Nikoliću da nastavi da nas bruka po Srbiji još godinu

i mogućnost ovako nešto da kaže, pre svega mora da bude dostojan nečega. Neko ko je svoju opštinu tako uneredio i upropastio da ne može za 100 godina narednih da se oporavi, taj zaista nema nikakvog prava da ovako nešto iznosi i morali ste da ga opomenete. Hvala vam.

prilika, dame i gospodo, da se koječega podsetimo. Samo šteta što onaj koji je izazvao ovu repliku, namerno izazvao, verovatno mu je neko sugerisao da će to tako da deluje, nešto interesantnije, pametnije, šta li već, upravo izađe. Šteta velika, jer ne bi bilo loše da se nekih stvari podseti, pre svega on.Nema nikakvog smisla, čak je poprilično neprikladno, da ne kažem degutantno, da sebi daje pravo ovde čovek da bude glasan na temu poplavu i reakcija države u vreme poplave. Dakle, državi koja je učinila sve, i izvan granice moguće, svakako, u zajedničkom radu sa svim građanima ove zemlje, da se ta katastrofa koliko god je moguće zaustavi, da se njene posledice otklone, mi smo učinili i više nego nadljudske napore, dok je gospodin koji sebi daje za pravo da bude ovde glasan i da druge kritikuje po tom pitanju, uživao u nekom ugostiteljskom objektu praveći ogromne troškove svojoj lokalnoj samoupravi. Prstom nije mrdnuo dok se Ministarstvo odbrane bavilo tim problemom u njegovom kraju. U najmanju ruku, to je degutantno.Drugo, pominjao je ovde predsednika Republike. Velika je šteta što u konstantnom golemom neznanju koje nam ovde demonstrira nije poželeo da bar baci ovlaš pogled na to kako su izgledale skupštinske sednice kada je u ovim klupama ovde sedeo Tomislav Nikolić. Da je to gledao, mogao bi da vidi jednu interesantnu sednicu na kojoj je upravo čovek iz njegovih redova demonstrirao i tu bahatost i to neznanje i taj bezobrazluk što on dozvoljava sebi sada. I mogao je da čuje da ga je tom prilikom pre svega Tomislav Nikolić podučio i taj zaključak bi mogao i ovaj čovek takođe da izvede. Nije to način da se postane veliki i dobar narodni poslanik. Oni koji ga na to ohrabruju, aplaudiraju mu ovde. Čim se okrene, reći će – Šta napravi onaj naš od sebe? Hvala lepo.

Dame i gospodo, ovako stavljati i ovako koristiti borbu protiv poplava sa političkom kampanjom za buduće predsedničke izbore, u najmanju ruku je sramno. Time pokazujete i nepoštovanje prema državi koja se iskreno borila sa poplavama i koja je zaista pokazala da ume da bude i organizovana i humana, a sa druge strane pokazujete i duboko, duboko nepoštovanje prema građanima Srbije koji su glasali za predsednika Tomislava Nikolića. Vi možete da se slažete ili ne slažete sa njihovim izborom, kao što se ja nisam slagao sa njihovim izborom kada su birali Borisa Tadića, ali to nije bio razlog da biram izabranog predsednika Republike Srbije.Predsednik Republike Srbije se postaje voljom građana. I kada već govorimo ko je najbolji ili ko je najlošiji predsednik Republike, ja ću vam samo reći da se nije Tomislav Nikolić izvinio Hrvatima, kako reče – za prsa smo krivlji za rad, e, to je za mene najgori predsednik u istoriji, ako ja smem da pričam o tome. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam zgrožen diskusijom mog kolege koji me, uzgred budi rečeno, tražio po kancelarijama da me bije, a posle je on mene prozvao nasilnikom.Dakle, zgrožen sam njegovom diskusijom iz prostog razloga što jedinu poplavu koju je on video je sam izazvao, a to je bila poplava „Hajneken“ piva u palanačkim kafićima. Hvala. Na član 8. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milan Lapčević.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović. Izvolite. poslanici dobacuju.)Držite mi pesnice, sada.Ja sam predložio ovde da se u članu br. 8, sa nekoliko pozicija koje se tiču dotacija nevladinim organizacijama, obrišu iznosi, znači, da se tim nevladinim organizacijama ne dodeli novac. Iz samog Iz samog člana nije jasno na kakvoj će se aktivnosti u svakom članu novac koristiti. Na nekim mestima je jasno da se radi o organizacijama koje se tiču promocije i zaštite kulturne baštine. Predložio sam da svuda tamo gde postoji državna organizacija koja se bavi kulturnom baštinom se država time i bavi, a da se novac prebaci Ministarstvu prosvete, to je Razdeo 24, da bi se iz njega isplaćivale plate, dodaci i naknade zaposlenih. Radi se o ukupno 17,5 milijardi dinara.Mislim da je mnogo bolje da iz jednog potpuno netransparentnog sektora, kao što je potrošnja državnog novca od strane nevladinih organizacija, se novac prebaci onim ljudima kojima je mnogo više potreban, gde je gde je potrošnja nešto transparentnija i gde je, ja mislim, efekat toga daleko veći.Nisam sasvim siguran da razumem zbog čega je ovo odbačeno, tj. šta je argument zbog čega je ovo odbačeno? Molio ako neko može da objasni iz Vlade, zbog čega Vlada ne želi da iz jednog potpuno netransparentnog sektora, iz teksta nije sasvim jasno na šta novac odlazi i gde već postoje državne institucije koje se bave tim poslom, se novac preusmeri u prosvetu, odnosno u podizanje plata prosvetnih radnika. Hvala.

Hvala, predsedavajući.Još jednom se izvinjavam, ali zaista sam se izjavio odmah posle prve rečenice koju je izgovorio narodni poslanik, a koja je zabolela, jer sve što se moglo čuti je nije mi jasno i nisam razumeo. Trebali ste da razumete i da znate šta ste ovde uradili.Brisanje uradili.Brisanje ovoga što vi nazivate finansiranjem koje vama nije jasno jeste promena jednog kursa politike prema Kosovu i Metohiji. Lepo je da ste to rekli. Drago mi je da ste definisali vašu politiku vaše poslaničke grupe ili makar šta to bilo. Lepo je da ste to definisali.Reći ću vam šta se finansira sa aproprijacije 481. Bilo bi dobro da ste to znali, a mogli ste to saznati da ste se malo potrudili.Pre

Angažuje se pravna zaštita, profesionalno pravna zaštita, u cilju odbrane i uzurpiranje i rušenja imovine SPC. Finansira se Crveni Finansira se Crveni krst Srbije, pomažu mnoge nevladine organizacije koje se bave kulturom, kulturnom baštinom, socijalnom zaštitom, posebno, i naravno odbranu ljudskih prava srpskog i nealbanskog naroda na Kosovu, kao i finansiranje interno raseljenih lica, pokušaj njihovog povratka. Eto, na čiju ste se stranu vi stavili. Eto šta hoćete da brišete. Vi se stavljate na stranu onih koji su srušili 150 crkava i manastira na KiM. Vaši saradnici su oni koji su šest hiljada grobova prekopali na Kosovu. Oni koji su 10 hiljada bogoslužbenih predmeta, ikona, pokrali koje se danas nalaze na tržištu, tajnom tržištu Evrope i sveta. To su vaši saveznici. Niste vi meni interesantni, i vaša politika je dobrodošla da se vidi i da narod Srbije čuje o čemu govorite, mene više interesuju ovi vaši solidarni poslanici koji iz neke opozicione solidarnosti malo, malo pa se slikaju u holu svi zajedno. Kako će sada, posebno poslanici za KiM opozicioni i oni koji svako jutro ovde prizivaju Boga i prizivaju tačku dnevnog reda o KiM, dalje sa vama sarađivati? Baš bi lepo bilo da čujemo kako ćete ponovo biti zagrljeni u holu Narodne skupštine.Ovo nije samo politika priznavanja Republike Kosovo, ovo je politika raseljavanja poslednjeg srpskog stanovništva sa Kosova, i lepo je da je to Srbija danas videla preko vašeg amandmana. Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović.U osnovi javljanja, replika, direktno obraćanje. Izvolite. **Dušan možda niste slušali baš moje izlaganje, ponoviću jedan deo koji sam rekao. Tamo gde postoji državna intervencija u ovim oblastima prosvetna, kulturna, kakva god hoćete, nema potrebe da angažujemo još i nevladine organizacije, s obzirom na netransparentno trošenje novca, odnosno na nedostatak dokaza kako se taj novac troši. Znate, ovo je državni novac. I državni novac dolazi od poreskih obveznika, oni imaju interes da znaju kako se novac troši. Dakle, ukoliko postoji sistem, ja možda ga nisam svestan, možda sistem postoji koji bi pokazao na koji način se troši ovaj novac, ja bih veoma rado voleo da ga vidim i onda bih mogao da prihvatim ovakve aranžmane. To je jedna stvar.Druga stvar, dakle kad već postoje institucije na KiM postoje i državne institucije, jel tako? Naše državne institucije. One mogu da obavljaju taj posao. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić, osnovi javljanja replika. Izvolite. **Mirko o jugu KiM, južno od reke Ibar. To bi trebali da znate da takve institucije tamo postoje. Valjda bi toliko trebali da se zainteresujete kao narodni poslanik.Ma koliko se vi interesujete za vaš amandman, evo ja ću vam pročitati, vi ste ovo potpisali, vi ste profesor Univerziteta, kaže – budžet za 2017. godinu sadrži, pa sad kažete puno pogrešaka, itd, koji objavljuju neke „kavlifikovana lica“, kakva su to „kavlifikovana lica“ koga vi to „kavlifikujete“, ja sam čuo za kvalifikovana, to je vaš potpis, žao mi je što što sam gospodinu Markoviću, jednog profesora ovde u prošlom mandatu učio pismenosti. Takve amandmane pišete. Ne čitate ni sami šta pišete, a očekujete da znate kako funkcionišu institucije na KiM. Eto to je toliko vaše znanje.(Dušan Gospodine Pavloviću, zatvaramo krug replika, mislim da ste i vi i gospodin Krlić imali sasvim dovoljno vremena. Zatvaramo krug replika da bi nastavili da radimo po dnevnom Gospodine Imamoviću, uz još jedno izvinjenje na član 8. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Bajro Gegić, Nenad Milić i dr Žarko Korać.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. **Enis Hvala.Zbog kompleksnosti amandmana koristiću vreme poslaničke grupe.Kada se na ovaj član budžeta ili na budžet u celini osvrnemo sa aspekta nacionalnih manjina, vidimo da se o ovom predlogu budžeta nije zaista mislilo o efikasnoj primeni Zakona slobodama i pravima nacionalnih manjina, jer ovim predviđenim sredstvima je prosto nemoguće efikasno i adekvatno primeniti ovaj zakon. U Srbiji žive pripadnici 21 nacionalne manjine, i ti ljudi čine negde oko 17% od ukupnog stanovništva Republike Srbije. Sredstva koja su u ovom budžetu opredeljena za obrazovanje, kulturu, informisanje, upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, više nego jasno pokazuju ovaj neodgovoran odnos Vlade prema specifičnim potrebama pripadnika nacionalnih manjina u ovim oblastima.Mi smo amandmanom predložili da se sredstva u budžetskom fondu za nacionalne manjine usklade sa obavezama koje ovaj fond ima u skladu sa članom 20. Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina, kojim je, između ostalog, propisano da navedeni fond se osniva radi podsticanja kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina. Sredstva koja su u ovom fondu predviđena vašim predlogom budžeta, u iznosu od milion i 800 hiljada dinara, nisu dovoljna da ovaj fond ispuni svoje zakonske obaveze koje su mu propisane, prema svakoj od ovih 21 nacionalne manjine, ili prema 17% stanovništva Republike Srbije. To nije dovoljno da se za ovih 17% stanovništva stimulišu projekti iz oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma.Sredstva koja je ova Vlada opredelila za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i drugih zajednica u svim navedenim oblastima je, blago rečeno, neodgovoran. Ovim budžetom se, takođe, ne predviđa ni učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina u procesu kontrole i praćenja izvršenja Akcionog plana za poglavlje 23, a naročito onog njegovog manjinskog dela.Kada dela.Kada je u pitanju redovan rad nacionalnih saveta, ovim amandmanom smo takođe predvideli da se povećaju sredstva u budžetu za finansiranje redovnog rada nacionalnih veća, odnosno nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Nacionalni saveti su i po Ustavu i po zakonu organi manjinske samouprave u Republici Srbiji koji se biraju na direktnim izborima i njih ima 21. Sredstva u okviru Kancelarije za ljudska i manjinska prava koja su predviđena za njihov rad u iznosu 260 miliona 393 hiljade dinara i to u okviru aproprijacije pod nazivom „Dotacije nevladinim organizacijama“, nisu adekvatna. Niti su ovi nacionalni saveti nevladine organizacije, niti su ova sredstva dovoljna za njihov redovan rad i poslove kojima se saveti bave, a koji čine duh i smisao postojanja nacionalnih veća, odnosno nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Postavlja se pitanje koliko je od ovih predviđenih sredstava zapravo pripalo nacionalnim savetima, a koliko nevladinim organizacijama.Na osnovu svega ovoga nije jasno ni kako će nacionalni saveti biti u stanju da isplaniraju svoje godišnje budžete, zbog toga što nije jasno ni koliko će novca dobiti. Ono što je takođe predviđeno našim amandmanom, a ono što nas u Sandžaku veoma interesuje, su sredstva za izgradnju Koridora 11 autoputa preko Pešteri. Mi predlažemo da se u budžetu opredele sredstva za izradu prostornog plana, u iznosu od 100 miliona dinara, i time da se otkloni svaka sumnja o tome da li će zapravo ovaj put biti građen preko ove trase. Ukoliko se u budžetu ne odvoje sredstva, otvara se jedno veliko pitanje, a to je, da li će građanina Sandžaka biti oteti i ovoga puta i ovaj kapitalni projekat, kao i svi kapitalni projekti do sada, poput Železnice, normalnih puteva, škola, bolnica, itd.Mi smo takođe ovim amandmanom predvideli da se u budžet uvrste i rekonstrukcija regionalnih puteva od Novog Pazara prema Tutinu i prema Sjenici. Svako ko je bio tim putem zna da su ovo dva pravca koja su ubedljivo i garantovano u najlošijem stanju u zemlji. Shodno strategiji razvoja putne infrastrukture i neophodna ulaganja u nedovoljno razvijena područja ovi putni pravci se apsolutno moraju staviti u prioritete. Već duži niz godina ovi putni pravci su predmet razmatranja, međutim na tom polju do sada nije bilo nikakvog napretka. Mnoge privredne grane u našem kraju upravo zavise od ovih putnih pravaca.Takođe, ovim amandmanom smo predvideli da se u u budžetu za sistem zaštite kulturnog nasleđa povećaju sredstva i da se promeni naziv same aproprijacije koji u originalnom nazivu glasi glasi – podrška istraživanju,zaštiti, očuvanju kulturnog nasleđa Srba. Mi predlažemo da se pored dodatnih sredstava doda još nastavak u ovaj naziv pa bi on glasio – podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa Srba i nacionalnih manjina.Ono što je Vlada u svom obrazloženju za odbijanje ovog amandmana navela, a to je da je nemoguće raspodeliti sredstva zbog narušavanja bezbednosti u železničkom saobraćaju. Ja sa žalošću moram da konstatujem da mi u Novom Pazaru, ni u Tutinu, ni u Sjenici nemamo železnicu, tako da kod nas ta bezbednost nije ugrožena. Jeste ugrožena bezbednost u drumskom saobraćaju i to decenijama unazad, zbog toga što je apsolutno putni pravac od Novog Pazara prema Tutinu na granici upotrebljivosti, a prema svim standardima on izuzetno ugrožava bezbednost svih putnika koji se kreću koji se kreću na tom putu, a moram da kažem da je on daleko veći od broja putnika koji se kreću u železničkom saobraćaju.Dakle, očekujem da će Vlada prihvatiti ovaj naš amandman. Ja vas pozivam da u duhu korektnog odnosa i u duhu razumevanja prema potrebama koje imaju pripadnici nacionalnih manjina prihvatite ovaj amandman i da u budžetu odredimo sredstva za normalno funkcionisanje organa manjinske samouprave pripadnika nacionalnih manjina. Hvala.

Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.Podneo sam amandman na član 8. i to na deo koji se odnosi na planirana sredstva za Kancelariju za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.U predlogu je iznos od 36.449.000 dinara. Ja sam predložio da se taj iznos ukine, da iznos bude nula, a da predmetna planirana sredstva budu prebačena takođe takođe u članu 8. u razdelu 3, glava 3.1.9. koja se odnosi na Kancelariju za KiM i to na ekonomsku klasifikaciju 4.6.3. koja se odnosi na podršku funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ne treba da postoji, kao što smatram da i pregovori u Briselu moraju moraju da se prekinu, jer su njihovi rezultati pogubni, što možemo da vidimo. Briselski sporazum ubija državu Srbiju i njene institucije na prostoru KiM. Neko je malopre pomenuo manastire i crkve na KiM, njihovo rušenje, a ja mogu da vam kažem po sudbinu i interes srpskog naroda na KiM, ubijanje države Srbije i njenih institucija je ravno rušenju manastira i crkava na KiM. predlažem da se ova kancelarija ukine i da se sredstva prebace na Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, pored razloga navedenih u obrazloženju Vlade u kontekstu odbijanja ovog amandmana na želim da ukažem da aktuelna konstalacija prilika na KiM je svima poznata. One su izuzetno teške, kompleksne, koje nose puno izazova i problema, i u tom smislu su Briselski pregovori jedina mogućnost da se to negativno faktičko stanje sanira, relaksira. To je učinjeno u prethodnih nekoliko godina i svaki drugi način politike sasvim sigurno štetno implicira mnoge negativne posledice u svim sferama života svih Srba. Zbog toga ovaj amandman treba odbiti. Cilj svih tih razgovora u Briselu su upravo otklanjanje negativnih posledica koje su stvorene, najpre ratom, bombardovanjem, zatim formiranjem privremenih institucija na KiM, i samim i samim tim smatram da prekidanje takvih briselskih sporazuma dodatno otežava položaj Srba na KiM, sa sasvim sam siguran, u krajnjoj konsekvenci da će to biti najbrži put za nestanak sa tih prostora. Zbog toga još jednom predlažem da se ovaj amandmana odbije.

nemate osnova za repliku, jer kolega je govorio i izneo stavove poslaničkog kluba SNS, zašto ne žele da prihvate amandman koji ste predložili.

tada vlasti koje su došle u ovu zemlju mogle su sve. Mogle su da traže od Međunarodne zajednice šta god hoće. Mogle su da traže i za KiM drugačiji prostor, otpočinjanje pregovora ili šta god da su hteli.

Mogli smo mnogo da uradimo, imali smo snage, imali smo i drugačije saveznike, nismo uradili apsolutno ništa. Tako je vreme prolazilo.

Teško je zbog toga svakom od nas, ali je to činjenica. Dakle, i te 2008. godine i kasnije mogli smo sve manje i manje. Ja imam milion i jednu primedbu na Briselski sporazum kao i svako u ovoj Narodnoj skupštini, kao i svako na KiM, ali to je jedina stvar

Hvala predsedavajući.Amandmanom se predviđa da se smanje sredstva u iznosu od 60 miliona dinara koja su opredeljenja za rad Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima gde je direktor Marko Blagojević.Amandmanom se takođe predviđa da se ova sredstva preusmere na rad Kancelarije za zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, da im se dodeli po 30 miliona i jednoj i drugoj kancelariji.S obzirom da su to nezavisne kancelarije koje prate rad javnih organa, a znamo u svojim izveštajima, ja sam članica Odbora za ljudska i manjinska prava, oni se suočavaju sa time da imaju jako puno posla, jako puno predmeta, ali i malo zaposlenih. Donedavno su radili u kancelarijama jako nepristojnim, malim gde su svi zaposleni maltene bili smešteni u dve kancelarije.Zato smo i predvideli ne da im se povećaju sredstva, jer se ovim budžetom sredstva njima umanjuju, ali da se nekako ta sredstva preusmere za njihov rad, jer znamo da da bez tih nezavisnih regulatornih tela jednostavno ne možemo da radimo. Oni kontrolišu rad ne samo Narodne skupštine, nego i Vlade i svih organa u ovoj državi. Zahvaljujem.Na član 8. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić. Izvolite. Zahvaljujem.Dakle, ovo je jedna praksa koja je možda postojala i ranije, ali sada se produbljuje. Evo ministra bez portfelja koji je dobio zaduženja, a pri tome se postavlja pitanje zašto nije dobio ministarstvo? Gospodin Krkobabić, dakle, posle 100 dana rada Vlade, saznajemo koja su mu zaduženja u Vladi, za javna preduzeća i za ravnomerni regionalni razvoj.Što se tiče javnih preduzeća, smatram da je svoje nasledno političko pravo po sistemu političke primogeniture ostvario tako što je zadržao partijski uticaj na „Poštama Srbije“. Što se tiče ravnomernog regionalnog razvoja, postavlja se pitanje na šta će biti uloženo i na koje projekte se misli? Danas smo čuli od ministra finansija da su u pitanju programi ravnomernog razvoja, a da pri tome ne znamo koji su programi, sa svega 200 miliona. Za ravnomerni regionalni razvoja malo je i ceo republički budžet. Pa, postavlja se pitanje pored brojnih ministarstava koja imaju programe za koje se može reći da predstavljaju doprinos ravnomernom razvoju Srbije, zatim lokalnih samouprava, gradova i opština, brojnih agencija, državnih organa itd, zašto sada ministar bez portfelja dobija 200 miliona?Dakle, nama je jasno da je u pitanju, tj. da su u pozadini politički razlozi i samo članstvo u Vladi, ali zaista nema razloga da se 200 miliona dinara na jedan ovakav način raspoređuje. da to može da bude po sistemu otvaranja seoskih pošta, protiv čega nemam ništa, ali to nije posao ministra bez portfelja. Ukoliko gospodin Krkobabić ne bi imao ništa protiv da se odmara kao penzioner, moglo bi i još 25 miliona, koje se izdvaja za rad ovog ministarstva, da se ukine. Hvala.

kada poslanik može da kaže zašto je jednom kabinetu dodeljen novac od 200 miliona, ako se radi o regionalnom razvoju, ravnomernom regionalnom razvoju Republike Srbije i radi se o koordinaciji rada javnih preduzeća.To što vi sada banalizujete stvari i smatrate da je otvaranje pošta, vi banalizujete stvari. Znači, otvaranje pošta je nešto što radi pošta, a ono što je projekat ministra bio, to je neka druga priča, to je država Srbija u selima Srbije. Pri tome, vi ne znate da gospodin Krkobabić, kao ministar zadužen za regionalni razvoj, svakodnevno putuje po Srbiji, obilazi ono za šta je zadužen, južne regione gde treba da se razgovara sa predsednicima opštine, ukazuju mu na probleme koje ima i upravo je njegov zadatak da te probleme prenese premijeru, a da se u okviru tih razgovora urade projekti koji će biti sprovedeni.Znači, potpuno je besmisleno da vi trošite vreme samo zato da biste nešto poručili, ne znam kome. Vašim glasačima? Ne znam gde

Vi se postarajte da se što pre, u dogovoru sa Vladom, raspiše konkurs za direktorsko mesto koje vam je povereno i da tu ispoštujete zakon.Ja znam šta radi gospodin Krkobabić i da on putuje, ali nisam postavio pitanje šta on radi. Ja sam pitao narodski, da prevedem, koja vajda od toga? Vi stalno govorite da su u pitanju projekti. Pa, zašto ne kažete, pobogu, u pitanju je samo 200 miliona dinara za ravnomerni razvoj? Jel to za putovanje? To se ne finansira sa tih pozicija. Dakle, putovanja. To su programski opredeljena sredstva. Vi samo treba da kažete ono što ne želite ili ono što mi ne znamo, a to nigde ni ne piše. Da kažete – – da, u pitanju su dva, tri, pet projekta, njihov značaj je takav, i da onda na taj način opravdate ovo budžetsko raspolaganje.Razumem zašto vi partijski branite gospodina Krkobabića, ali zaista njegovo raspoređivanje i raspoređivanje sredstava na ovakav način i način vašeg postavljenja za vršioca dužnosti i odobrenje Administrativnog odbora da imate dve funkcije, i narodnog poslanika i vršioca dužnosti direktora, zaista nije nikakva motivacija za mlade ljude u Srbiji. Reč ima narodna poslanica Mira Petrović. Osnov javljanja replika. Izvolite. **Mira Petrović** Ono što moram da vam kažem, to je da sam ja postavljena u skladu sa zakonom, da sasvim sigurno ovo preduzeće vodim na način na koji treba da ga vodim, da će to rezultati pokazati. To što se vama ne dopada je to što su ostali tragovi, katastrofalni tragovi koje mi pokušavamo od 2012. godine da ispravljamo u ovom javnom preduzeću. To je posledica nečega što ste vi i ekipa sa vama radili pre. Da, da, vi zajedno. Znate vi ko je bio tada i premijer i ko je tada određivao šta se radi u ovoj državi. Znači, ja ću biti na konkursu, odnosno da li ću se prijaviti, to ćemo videti, ali znam samo da je ovo jedan novi kabinet koji je osnovan i da za to treba vremena. Projekti su u toku, projekti će biti i vi ćete rezultate videti, za razliku od svega onoga što ste vi radili, a mi vidimo samo negativnu posledicu svega toga što ste radili.I da ne zaboravim, malopre ste prozvali gospodina Krkobabića da se penzioniše, on još uvek ne ispunjava zakonski rok. Te vaše priče koje puštate godinama po novinama da biste nekoga diskvalifikovali su vaši samo jeftini pokušaji da se, nešto bar čuje. Znači, pogrešno je. Gospodin Krkobabić nikad nije bio u penziji, jer nažalost nije ispunjavao. Svima je san da dođemo do te penzije. Ali, vidim da se, bogami, svi nešto setiste penzionera, a zaboraviste da ste iste te penzionere, u vreme kada je vaš predsednik tada Koštunica bio, spustili na zaista granicu preživljavanja, jedva preživljavanja. Da, da, tada su penzije spale na 49%. Možete da se pravite svi zajedno ovde ludi, ali uzmite statistiku, uzmite vratite se unazad, pogledajte šta se radilo tih godina.Znači, godina.Znači, nemojte da nam ovde stalno delite lekcije, da stalno vi budete borci za neku pravdu, a uradili ste sve što ste mogli da milion i 700 hiljada ljudi u ovoj državi jedva živi.

osećam da je vaša diskusija, ne govorim o amandmanu, političke prirode i usmerena prema jednoj političkoj grupaciji, ali moram da kažem da ono zbog čega sam se ja javio, vi uvaženi kolega, morate bolje da razumete instituciju ministra bez portfelja sa zaduženjem.Dakle, u Vladi postoji institucija ministra bez portfelja koji dobija od predsednika Vlade određena zaduženja koja su obično vezana za onu oblast koja je, da kažem, inter-resorne prirode. Znači, nije strogo definisana za jedno ministarstvo, već se rešavanje problema u toj oblasti nalazi u više ministarstava i taj ministar bez portfelja pre svega koordinira ukupne aktivnosti različitih ministarstava u određenoj oblasti. Tako je gospođa Đukić Dejanović zadužena za demografsku politiku, koja je u svojoj strukturi i u segmentu zdravstva i u segmentu socijalne politike, a gospodin Krkobabić je dobio taj regionalni razvoj i javna preduzeća, pre svega u tom smislu koordinacije i u smislu projekata.Tako da, ovaj budžet, koji je vrlo skroman, složićete se, će biti pre svega u funkciji izrade projekata za regionalni razvoj u nekoliko okruga u kojima imamo zaista veliki broj nerazvijenih opština. To su pre svega Jablanički, Pčinski, Pirotski i Nišavski okrug, Toplički okrug. Čini mi se da su prve akcije, koje za mene ovako deluju vrlo interesantno i ohrabrujuće, a koje idu iz tog ministarstva bez portfelja, odnosno od ministra bez portfelja,

Apsolutno podržavam amandman kolege Šulkića, jer zaista se iz predloženih sredstava od 200.000.000 dinara za rad ovog ministarstva ne vidi na šta će biti utrošeno. Ako uzmemo u obzir da je PUPS sve što je do sada uradio izneverio, iznevereći pre svega interese penzionera koje je zastupao smanjujući penzije u vreme njihove vladavine, onda možemo da zamislimo šta će sada izneveriti u ovom ministarstvu bez portfelja sa izmišljenim zadacima.

vlasnici Pošte u Srbiji i dobili su za to ovo ministarstvo bez portfelja, da ne rade ništa, a da imaju budžet za to i da dalje razvijaju svoju stranku koja je izneverila interese penzionera.Dakle, veoma je važno

i za koje tačno zadatke koje će on raditi u tom ministarstvu ide? Ako mi odgovorite na to pitanje, mi ćemo da zadržimo ta sredstva. Ali, ako nema odgovora na to pitanje, a nema ga, evo ministar Vujović ćuti, svi drugi ministri ćute, niko neće da kaže za šta su Krkobabiću date pare. A ja vam kažem – date su zato što je prešao iz SPS u SNS. **Đorđe Milićević**

Pošto ste postavili meni pitanje, odgovoriću vam onog trenutka kada budem predstavnik predlagača. Pošto u ovom trenutku predsedavam sednicom, to pravo ću ustupiti predstavniku predlagača.Gospođa

Ono što je zaista ovde lepo slušati, to je vas koji ste se setili sada penzionera. Gde ste bili svih ovih godina? Gde ste poslednjih 10 godina, koliko se mi bavimo penzionerima? To da li su penzioneri ostali verni nama ili smo ih mi izdali, to ćemo proveriti na sledećim izborima. Za to nemojte da se brinete. Vi brinite svoju brigu, vi gledajte kako ćete vi da pređete cenzus i s kim ćete da pređete cenzus. To s kim smo mi bili, šta smo mi dobili u nasleđe da vodimo su gluposti koje vi ovde iznosite.Poštu Srbije je gospodin Krkobabić vodio četiri prethodne godine, sjajno vodio. Imao je nezabeležene rezultate do sada u istoriji Pošte. Može to vama da se dopada ili ne dopada. Pokazao je kako se vode javna preduzeća i to je lekcija mnogima. Ne sviđa vam se, žao mi je.Penzioneri Srbije znaju ko je brinuo svih ovih godina kada je bilo loše. Mi smo brinuli o njima. Vi niste. Vi ste ih se setili sada svi, kada su na vidiku novi izbori. Tako ste o njima i pričali u prethodnim, jer nemate temu. Nemate drugo ništa. Vi nemate šta da ponudite. Šta to kome vi nudite? Mi smo naš program napravili. Mi smo naš program ostvarili. Mi iskreno brinemo o tim ljudima podržavajući program premijera Vučića, jer bi zemlja propala zahvaljujući vama.

kada smo utvrđivali dnevni red za ovo skupštinsko zasedanje, kao predlog za izmene i dopune dnevnog reda našla su se dva zakona koja je predložila poslanička grupa Dveri. Jedan je da se penzionerima nadoknadi sve što je opljačkano kroz Zakon o privremenom načinu uređivanja isplate penzija i naravno da se ukine taj Zakon o privremenom načinu isplate penzija, i drugi da se penzionerima vrati ona odredba da se isplate penzija usklađuju sa visinama troškova života, odnosno sa rastom cena, takođe, da se Upravnom odboru PIO fonda vrati značajniji uticaj zaposlenih i penzionerskih udruženja.Znate li kako je PUPS glasao? Pa, naravno, da se odbije da se ovakva tačka dnevnog reda stavi na dnevni red. Da se penzionerima nikada ne vrati ono što im je opljačkano,

SNS.Dakle, jasno je da penzioneri više ne podržavaju PUPS. Penzioneri danas podržavaju Udruženje sindikata penzionera Srbije, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica, koje je izvelo više hiljada ljudi na ulice Beograda u protestu protiv SNS, ove vlasti i takvog PUPS-a koji izneverava penzionere u Srbiji.Dakle, ovde je ključno pitanje da penzionersko pitanje sada ima ko da zastupa od kad ih je PUPS izdao, a PUPS ih je izdao i to znaju svi penzioneri u Srbiji i vide u Dverima svog zastupnika. Zato je Udruženje sindikata penzionera Srbije sklopilo Sporazum o socijalnom partnerstvu upravo sa Dverima i Dveri su ispunile predizborno obećanje i predale zakone u skupštinsku proceduru kojima se vraća ono što je opljačkano penzionerima. PUPS je, naravno, odbio da se penzionerima vrati ono što im je opljačkano. Orliću, pravo na repliku imate i vi i koleginica Mira Petrović.Dozvolite da najpre dam reč narodnoj poslanici Miri Petrović. Izvolite. Znate, jako je zanimljivo slušati vas, za koga sam ja čula da ste vi siledžija iz Čačka. Da li je to tačno ili ne, ne znam, ali sam to čula. Vaša briga o penzionerima Srbije je stvarno zanimljiva. To što ste vi sada rekli, predloge zakona koje ste dali, pa to je utopija, kao kad bih ja rekla, a volela bih, da svi u Srbiji imaju minimalnu platu od 1.000 evra. Nažalost, nemoguće je. Nemoguće je, prosto, ekonomija je takva kakva jeste i to je neizvodljivo. Baš zbog toga što smo mi svesni, savesni i odgovorni, vrlo odgovorni prema ovoj državi, mi podržavamo sve mere štednje koje su bile neophodne da se zemlja izvuče.To što vi pričate, sindikat koji ste spomenuli, taj sindikat je potpisao protokole sa svim mogućim partijama, vi ste samo jedna u nizu. Oni su potpuno nebitni. To su ljudi koji su istrošeni i koji su sada pokušali da se nađu u nečemu drugom, da eto probaju da na neki način ponovo zarade neke novce. Tako da apsolutno vaši argumenti ne stoje, a mislim teška bi bila sudbina, zaista, penzionera ako bi se opredelili da prate Poštovani gospodine predsedavajući, reklamiram član 107. koji se odnosi na direktno obraćanje poslanika poslaniku. gospođa šefica iz PUPS-a sve vreme, u toku dva svoja obraćanja, se direktno obraća poslaniku, pri tome iznosi salve uvreda, braneći lik i delo Krkobabića, PUPS-a i prikazujući prikazujući navodnu brigu za penzionere koji su zapravo za vreme njihove brige najviše izgubili. Jedino tada su njima oduzeta stečena prava, a oni su brinuli sve vreme za penzionere. Nemoj da oni više brinu o penzionerima, a vas molim Milićević** Gospodine Aleksiću, javili ste se i ukazali na povredu Poslovnika. Koliko sam shvatio, suština je u tome da se ne dozvoli direktno obraćanje, ali dozvolićete da se i kolega Obradović direktno gospođi Petrović. Da smo sprečili raspravu, onda bi bilo da sprečavamo demokratsko sučeljavanje mišljenja.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da) Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala vama, gospodine predsedavajući.Da, to je onaj osnov pominjanja stranke, nekoliko puta za redom, nije sporno. Sačekamo mi uvek strpljivo, i ovako je ovo bila jedna rasprava inicirana sa željom da neko potpuno politički irelevantan dobije malo pažnje. Pa i nije loše u tom smislu što ste proredili osnove za repliciranje takvima. Takvima pažnju pridavati zaista ne treba.Postavilo se pitanje – šta misle penzioneri? Ne znam da li je to kome poznato, ali bili su neki izbori na kojima su pravo glasa imali i ti penzioneri. Zaista, pokazalo se šta misle penzioneri. Umeli su da pokažu vrlo jasno, a pokazali su upravo podrškom za listu na čijem se čelu nalazio Aleksandar Vučić, za slučaj da je to ko propustio da primeti. I za njega i za tu listu su svakako čuli. A za ona neka udruženja koja je ovde neko pominjao, nisu sigurno.Kada pominjemo pljačku, opet nije loše da se zapitamo za koga su to naši penzioneri sigurno čuli. Dakle, za ta neka udruženja ne, pa čak ni za stranku, pokret, šta god to bilo, onog čoveka koji ovde pokušava sebi da da na značaju, ali su čuli i te kako dobro za DOS i sve njegove varijante i podvarijante, ko ima takođe i taj glasni, ali čovek bez sadržaja pripada i sam i koji uporno reklamira ovde.Danas smo, čini mi se započeli temu, a gde samog sebe u svemu tome vidi, šta bi on tamo pa mogao da bude? Predsednički kandidat, zaključili smo već odavno, apsolvirali to ne može, iako se servilno nudi svima, niko ga ne zarezuje ni 2%. Šta onda još preostaje? Šta bi on to mogao biti? Ni šef izbornog štaba definitivno ne, jer kako očekivati da organizuje druge neko ko ne može da kontroliše ni sebe samog. Ne može, znamo to pouzdano na osnovu ponašanja u ovoj sali ovde. Jer, iako uporno inicira replike i uporno polazi u njima ko bos po trnju, on se vraća po još. Možda, eventualno, ulogu običnog piJuna, e u njoj bi bio veoma dobar. Hvala lepo. Ministar ima prednost. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Penzioneri su rekli šta misle na izborima i to je više nego nesporno. Ne govorim to uopšte zbog toga zbog toga i zaista bi bilo lepo kada bi se svi zajedno mnogo manje bavili politikom kada govorimo o budžetu. Penzioneri su, kome veruju i u šta veruju vrlo jasno rekli na izborima i to nakon što su im smanjene penzije. Dakle, nisu bili iznenađeni nečim nego penzije su smanjene. Razumeli su zašto su smanjene, da ne bi pojeli budućnost svoje dece i svojih unuka i dali su snažnu podršku listi koju je vodio Aleksandar Vučić. Dakle, to je više nego jasno.Ali, ajde da govorimo samo kratko zbog građana koji nas gledaju, a to je da najveći broj penzionera sada, u ovom trenutku, ima veću penziju, nego što je ikada do sada imao. Da li je to dovoljno? Ni izbliza nije dovoljno. Mi imamo 1.726.000 penzionera, 1.060.000 ima veću penziju nego što je do sada imalo, nego što je ikada ranije imalo. Naravno da nije dovoljno, ali to je posledica decenija uplaćivanja malih doprinosa, loše privrede, pljačkaške privatizacije koje ostavila ljude bez povezanog staža, a ne politike od jedne ili dve godine.Podsetiću vas, da smo mi za dve godine isplatili dugove prema vojnim penzionerima, mi smo odvojili novac i isplatili dugove prema vojnim penzionerima, isplatili dugove prema poljoprivrednim penzionerima, isplatili sve dugove koje smo imali kroz naš sistem, bez i najmanjeg kreditnog zaduženja da to uradimo. Samo iz prihoda. Vodi se računa o penzionerima u ovoj zemlji i ja koristim i ovu priliku samo da im se zahvalim, da im se zahvalim na njihovom poverenju, na strpljivosti na vrednoći i na nadi da će naša generacija biti bar malo kao oni. Hvala. Mogu mirno da vam dam po amandmanu, ako hoćete, ili je to staro u sistemu? Stoji u sistemu, dobro.Ako

To je replika, ne može u povredi Poslovnika da vi ispravljate netačne podatke, znači, tražite da diskutujete o amandmanu ili repliku. Ne morate povredu Poslovnika, imate dve mogućnosti koje vam elegantno daju da pričate o temi. Molim vas,

Što ste se onda javili, da vi ispravljate podatke koje je izneo ministar? Onda, diskutujte po amandmanu.Ne trošim ja vaše vreme, vaše vreme troši neko drugi.Znači, da li drugi.Znači, da li želite da diskutujete po amandmanu? (Ne)Pa, po amandmanu diskutuje 250 poslanika, vaš, naš, Perin, Žikin, Mikin, sve jedno.Na

ne sumnjam da ću i na ovo moje izlaganje dobiti odgovor kao što sam dobio na ovaj amandman koji je za mene nemušt i nedovoljan.Ono što bih hteo da kažem ovde pred građanima Srbije i pred narodnim poslanicima i pred ministrima koji možda ne znaju ove podatke, ali razlog pisanja amandmana je taj da su sredstva izdvojena za dijasporu i Srbije u regionu izuzetno mala. Frampantna je činjenica da se više sredstva u ovom budžetu izdvaja za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nego za celokupnu srpsku zajednicu, dijasporu i region.U članu 8. razdel 3 za opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo izdvaja se 261.000.000 dinara. Ono što građani treba da znaju da 90% tih sredstava za projekte ide pripadnicima albanskog naroda. 260.000.000 ide za albanski narod na jugu Srbije, a za celokupnu dijasporu ide 100.000.000 plus neki razdeli u drugim ministarstvima, kao što su Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete.U Upravi za dijasporu 100.000.000 koji se izdvajaju za srpske organizacije, ne izdvajaju se samo za organizaciju dijasporu Srba u regionu, 50% tih sredstava ide za organizacije koje svoje mesto prebivališta imaju u Srbiji.U

ni pravo na informisanje, a postavljam pitanje koliko se sredstva izdvaja za srpsku zajednicu u Albaniji? Za građane koji gledaju ovaj prenos treba da se zna da srpski mediji nemaju ni jednog dopisnika iz Albanije. Toliko o odnosu prema našoj zajednici u Albaniji.Takođe, treba postaviti pitanje Ministarstvu prosvete zašto nisu tri plate isplaćene ljudima koji vrše dopunsku nastavu za srpsku decu u dijaspori. Znači, ove stvari koje sam izneo su činjenice, a takođe treba reći da se mnoga sredstva izdvajaju i za projekte koji krše direktno srpski identitet u Republici Srbiji, kao što je promovisanje crnogorske ideologije i dukljanske ideologije. To se finansira od strane Uprave za dijasporu i od Ministarstva prosvete da se finansira jedan udžbenik gde se finansira i promoviše montenegranska ideologija.Tako da građani treba da znaju kakav je odnos vlasti kroz budžet prema dijaspori, Srbima u regionu i možemo slobodno reći da ovaj budžet ima smisla i ima korist samo za oligarhe koji su bliski vlasti i za evropske prijatelje naše koji će dobiti opet ogromna sredstva, umesto da ih dobiju građani Republike Srbije. Hvala vam.

tako da bih ipak apelovao, naročito, na gospodina ministra Vujovića, sa kojim sam imao veoma kvalitetan dijalog i jutros po amandmanima i pre dva dana, da još jednom pogledaju i dobro razmisle da li mogu da izađu u susret i opredele veća sredstva za Ministarstvo bez portfelja koje je zaduženo za demografiju i populacionu politiku. Sama Vlada Republike Srbije je stavila demografiju i populacionu politiku i pitanje problema nataliteta kao jedan od svojih prioriteta, iako sam skeptičan prema celoj koncepciji tog ministarstva i samoj ministarki koja ga vodi, nisam siguran da može da donese rezultat.Mislim da nemamo drugog izbora osim da damo narednih godinu dana kao neku šansu da vidimo šta Ministarstvo može da uradi. Bez obzira što mislim da je pogrešno koncipirano da isključivo kroz lokalne samouprave se vrši određeni vid analitike, mislimo da treba opredeliti duplo veća finansijska sredstva da bi se kvalitetnije izvršila alokacija tih resursa i pomogle lokalne samouprave koje imaju nizak natalitet u svojim projektima.Takođe,

projekat „Halo beba“ izuzetno pozitivne efekte ostvario, i bio je od velikog značaja mnogobrojnim porodicama u Srbiji.Smatramo da ova sredstva koja mi predlažemo nisu velika. Mislimo da mogu lako da se promene u samom budžetu, što smo i predložili i doprinela bi i olakšala svim mladim u porodicama sa novorođenom decom i onima koji žele da imaju decu, olakšala njihovu tu nameru i budućnost.Tako da, zaista, pozivam sve poslanike, s obzirom da mislim da je ovo stvar koja nadilazi politiku, da izađu u susret porodici i prihvate ovo.

Ovde je više politički motiv, nego bilo šta drugo. Zbog čega? Zbog toga što činjenice neumitno i nedvosmisleno jasno govore koliko je realno opredeljeno novčanih sredstava za jedno ministarstvo, kao što je Ministarstvo bez portfelja zaduženo za demografiju.Prvi put posle toliko dugo godina jedna Vlada se opredeljuje da jednom ministarstvu, kao što je Ministarstvo bez portfelja, da zadatak da se bavi i demografijom, najosetljivijim delom za jednu naciju, za jedan sistem, za jednu državu, a naročito za Srbiju.Zbog čega ovo govorim? Zbog toga što je u Srbiji, nažalost, 38.000 stanovnika svake godine manje, što odgovara jednoj lokalnoj samoupravi koja je veličine Vršca, eventualno Paraćina, što je odnos između

Frapantan je podatak da je država Srbija, nažalost, država starih ljudi. Prosek starosti u državi Srbiji je opet, nažalost, 42,2 godine života. Ovi podaci, kao podaci koji se ne mogu dovoditi u sumnju, ukazuju na neophodnost da se ovim pitanjem neko bavi.Ministarka koja je zadužena za ovo pitanje, izuzetno osetljivo se tome iskreno posvetila, bez obzira da li neko želeo da veruje ili ne veruje, bez obzira da li neko ispoljavao skepsu tek radi toga da bi se u političkom smislu reči dobili određeni poeni, nesumnjivo je da se prvi put čini jedan iskorak. Zašto? Od 169 opština i gradova u Republici Srbiji, samo pet ima pozitivnu stupu prirodnog priraštaja, samo pet. To je opet strahovito zabrinjavajući podatak.Ministarka koja se bavi ovim poslom je revitalizovala Demografski savet. Podsećanja radi, a radi istine za građane, Demografski savet je bio već jednom konstituisan, ali nikad nije zaživeo ni u funkcionalnom ni u bilo kom drugom smislu reči. Sada, na čelu tog Demografskog saveta će biti niko drugi nego premijer, odnosno predsednik Vlade, pa bez obzira da li neko imao simpatije ili antipatije, težina i autoritet predsednika Vlade Republike Srbije, na čelu Demografskog saveta daje dovoljnu i težinu, daje dovoljne šanse da se upravo ovo telo bavi onim čime se dugo, dugo, dugo godina niko nije bavio. Podsticanje rađanja i povećavanje stope nataliteta je osnovni zadatak i ovog tela i ovog Ministarstva bez portfelja.Da li će se nešto moći preko noći da uradi? Neće. Da li će se moći za kratko vreme učiniti nešto što podrazumeva značajno bolje stanje nego što je sada? Neće, ali će zato već 2017. godina biti godina u kojoj će zaživeti mnogi pilot projekt koji će upravo demografsku sliku prvo transparentno pokazati onakvom kakva jeste, izvršiće se analize, a nakon toga se ta demografska slika mora popravljati, postepeno, godinama, imajući u vidu da je godinama i decenijama urušavana, potrebno će biti mnogo vremena da se vrati i zato treba imati veliko poverenje i u ovo Ministarstvo bez portfelja i ministarku koja ovaj portfelj, odnosno ministarstvo vodi. Hvala.

kada ja želim da se više sredstava odvoji za rad tog ministarstva i upravo za te projekte koje i on sam pominje. Tako da, mislim da me je pogrešno protumačio.Ali, ovde je jedna druga stvar zanimljiva. Ja se slažem, prvi put posle dugo, dugo vremena mi imamo jedno ministarstvo koje treba da se bavi izuzetno važnim pitanjima, to je demografija i natalitet.

potegnula to pitanje ministarstva, jer upravo svi ovi negativni trendovi demografske populacije, veliki mortalitet, nizak natalitet mogu da se pripišu periodu dok je na vlasti bila SPS. I evo sada, posle 26 godina, odnosno 20 i nešto godina vaše vlasti, vi ste se setili da postoji taj jedan problem.Podsetio problem.Podsetio bih prethodnog uvaženog kolegu da upravo Dveri su neko ko se zalaže za porodicu i porodičnu politiku i po tome smo prepoznatljivi, a mislim da ste i vi prepoznatljivi po LGBT pravima i nečemu drugom.

Ne radi se ni u kom slučaju o tome da li treba dati podstrek i stimulans ovom Ministarstvu bez portfelja. Ja sam jasno i glasno govorio o motivima sa kojih se istupa kada je ovaj amandman u pitanju.Dati duplo veća sredstva, od čega zar je 10 milijardi koje je obezbeđeno i koje se daju za ovakve projekte koji će na neki način doprineti da se poboljša demografska slika, zar je malo? Ako stranka čiji je predstavnik predlagač amandmana ima toliko novčanih sredstava i može da ih obezbedi, slobodno neka ih da, nema nikakvih problema.Ova Vlada je imala jedan vrlo racionalan pristup i taj pristup ide po jednom oprobanom načelu, svako se proteže onoliko koliko mu guber dozvoljava. Za ovo ministarstvo je dato itekako dovoljno sredstava, čak značajno više od onoga što je bilo ko drugi očekivao.Prema tome, ako ćemo da govorimo populistički, možemo tražiti da se za ovo ministarstvo obezbedi i 50 milijardi i 100 milijardi i ne znam koliko još, ali je bitno da je obezbeđeno upravo onoliko koliko je to moglo da se obezbedi u datim okolnostima i onoliko koliko će omogućiti ovom ministarstvu da efikasno radi. Hvala. Hvala.Kao i svo ovo vreme do sada, ovakve mere, gde se jednom ministarstvu bez portfelja daje ovoliki novac neće učiniti ništa na popravljanju demografske situacije. Ona se radi na neki drugi način. Ovo je tipično partijsko zapošljavanje i davanje para partijskom parazitskom sistemu, koji će samo potrošiti te pare, zaposliti neke stranačke ljude, a što se demografije tiče, neće napraviti nikakvu promenu. Hvala.

mi iz Srpskog pokreta Dveri, počivamo, naša politika počiva na porodičnoj politici, na podršci rađanju, mladim bračnim parovima, porodicama sa više dece, prezaduženim porodicama koji više ne mogu da plaćaju svoje kredite i plaćaju komunalne usluge, jer su ljudi jednostavno ostali bez posla u pljačkaškim privatizacijama.Ova država nema osmišljenu i organizovanu politiku koja podržava porodicu u Srbiji. Porodica nije na prvom mestu u našem društvu i državi. Ovaj amandman pokušava da da dodatna sredstva jednom zamišljenom ministarstvu koje bi trebalo da nešto pomeri na tom planu porodične politike, borbe protiv bele kuge, kao najvažnijem državnom prioritetu u ovom trenutku.Šta je problem? Dva su problema. Prvi je problem… Znate kako je nastalo ovo ministarstvo? Treba SPS da damo još jednog ministra pored Ivice Dačića, pa evo im neka demografija, tamo, ministarstva bez portfelja. Nit se zna kome, ni šta, ni koja je ideja, ni bilo šta. Ali, eto, da se uhlebi još jedan stranački parazit koji se veoma lepo prepoznaje kao stranački parazit.Sa druge strane, izabrati Aleksandra Vučića na mesto predsednika Demografskog saveta je totalna besmislica. Znate zašto? Pet godina Vlada Aleksandra Vučića nije se setila borbe protiv bele kuge. Zašto se tek posle pet godina osniva Demografski savet? Zar SNS nije znala pre pet godina da je bela kuga jedan od najvećih problema Srbije? Znači, niste znali, niste kompetentni, nemojte se gurati tamo gde se ne razumete. Ne znate ništa o demografiji, ne znate ništa o porodičnoj policiji, ne znate ništa o borbi protiv bele kuge. Da znate, vi biste pre pet godina osnovali Demografski savet i Ministarstvo za brigu o porodici, kao što je uradio Viktor Orban u Mađarskoj. Vi to niste uradili pet godina i sada marketinški nema ko drugi u Srbiji da dođe na čelo Demografskog saveta, nego mora Aleksandar Vučić. To foliranje SNS stvarno je postalo jedna velika muka građana Srbije. Povraća nam se svima od toga. Jeste vi profesor književnosti? Ja sam fascinirana rečnikom, stvarno.

nego treba nešto konkretno da radite. Srpska napredna stranka je konkretno preko Ministarstva za zdravlje radila, znate, na tom problemu. Što se tiče zastupanja interesa porodica u Srbiji i u društvu, pa trebalo bi onda da izađete javno i da osudite sve one koji su vređali

Fraze, fraze, fraze i samo fraze.Osim toga, partije koje traže svoj identitet, i dalje ne mogu biti partije relevantne na političkoj sceni, ali nećemo se baviti njima, ni u kom slučaju. To isto važi i za prethodnog govornika, pre nego što je ovakve ne osnovane kritike na račun SPS izneo gospodin Obradović, to se vezuje i za gospodina Radulovića, koji ispoljava bez ikakve argumentacije,

kad bi mogao, da i gospodin Radulović odgovori i nama i građanima na neka pitanja, kada su već u pitanju trošenja finansijskih sredstava, jer ćemo sigurno doći i na tu temu, gospodine Vujoviću, a to je trošenje sredstava u određenim postupcima, naročito stečajnim. Konkretno - da li su stečajni upravnici, pa i sam gospodin Radulović, isplaćivali stečajne mase bez saglasnosti stečajnih sudija, bilo šta što bi moglo da se podrazumeva pod zakonito poslovanje? Drugo – da li su ti postupci svesno i sistematski odugovlačeni, što je dovelo državu Srbiju do Strazbura, kao tuženu stranu, zbog čega na teret budžeta Srbije se moraju isplaćivati značajna novčana sredstva? Da li je tačno da se nije popisivala imovina prilikom otvaranja stečajnih postupaka, što je osnovna obaveza stečajnih upravnika?Na kraju, kad smo kod raspodele tih sredstava i svega onoga što se vezuje za finansijske konstrukcije – da li je tačno da je gospodin Radulović bio stečajni upravnik Šećerane „Dimitrije Tucović“, a istovremeno i konsultant „Hipo banke“ koja je bila poverilac te šećerane? Kad bi se odgovorilo na ova pitanja, onda bi demistifikovali u celini motive zbog kojih se na ovaj način istupa. Istupa se da bi se pokrilo ono što se očigledno ne može ni pokriti, ni prikriti.Da ni prikriti.Da li je SPS nešto radila u zadnjih deset godina, to ostaje isključivo biračima koji su na izborima pokazali za koga će da glasaju,

potpuno neistine i insinuacije.Da se vratimo na temu. Tema je da je SPS na vlasti toliko godina i da za to vreme dok je SPS na vlasti mi imamo potpuni kolaps demografske politike, ljudi napuštaju zemlju, mladi ljudi, deca nam se rađaju u inostranstvu, imamo mortalitet od preko 100 hiljada, a rađa nam se samo 60, 70 hiljada dece svake godine. Stranka koja je sinonim, pored stranke na vlasti koja je prevazišla, partijskog zapošljavanja, udomljavanja nesposobnih partijskih kadrova, koji prave ogromne gubitke u javnom sektoru, da pođem od „Srbijagasa“, pa preko svih ostalih firmi u kojima se nalaze kadrovi iz ove stranke. Građani treba da znaju da zbog toga imaju smanjenje penzija. Stranka koja je glasala, nekako se sakrila iz SNS,i za smanjenje penzija i za održavanje čitavog ovog parazitskog sistema sada se javlja da priča o nekim stvarima koje nemaju nikakve veze sa istinom.Znači, centralni problem Srbije jesu partijske parazitske stranke koje uništavaju Srbiju, koja na najvažnija mesta dovode najgore kadrove koje nas vode i prave ogromne gubitke. Ako gledamo ovaj budžet, jasno se vidi, 47 milijardi dinara ide na pokrivanje javnih preduzeća koje krpi budžet, 47 milijardi dinara, penzionerima je oteto 20. Znači, dva i po puta godišnje ide na saniranje štete koju naprave partijski kadrovi od onoga što je oteto penzionerima. Prema tome, licemerno je uopšte uopšte govoriti o tome da država igde uvodi red. Uzima se samo od građana i privrede i za to su krive parazitske stranke. Hvala.

Odgovore na ta pitanja nisam očekivao od onoga ko je na ta pitanja odgovorio, već od relevantnih institucija. One će sigurno znati da daju odgovor.Sa druge strane, san gospodina Radulovića jeste stvarnost za SPS, jer taj

druge strane, SPS je učinila mnogo upravo na ovom polju o kome govorimo. U prethodnom mandatu, ako već govorimo o onome što se vezuje za raspodelu novčanih sredstava i namensko korišćenje vrlo racionalno, a vrlo efikasno, sa druge strane, je upravo učinjeno u jednom ministarstvu koje nije vezano za ministarstvo o kome smo sada govorili, to je Ministarstvo poljoprivrede, gde je upravo ovim subvencijama koje su davane i činjene i pomoć i podršci poljoprivrednim domaćinstvima uticano da porodice na selima ostanu i opstanu, da se rađaju deca,

će činiti SNS zajedno sa SPS. To je ono što će činiti ova vladajuća koalicija u interesu građana, u interesu sela, u interesu poljoprivrede i u interesu mladih. Hvala.

mesta: Po Poslovniku, replika.)Po Poslovniku replika. Dobro što ste mi rekli, zato što ja odlučujem o replici, pa ću to sebi dozvoliti. Znate, da sam ja čovek koji dugo razmišlja. Znači, ne preseca olako, samo da vidim šta da radim.

Htela bih samo kada je u pitanju demografija, htela bih da kažem, i da podsetim, da smo mi u prethodnom periodu, kako oni kažu pete, ja ću reći četiri godine, da smo mi upravo ovde u ovoj Skupštini, ja ispred PUPS-a pokrenuli akciju da se izmeni Zakon o o zdravstvenoj zaštiti upravo da bi se povećao natalitet u ovoj zemlji. Kao majka tri ćerke uporno sam branila taj stari, nismo se izborili, a to smo prethodno radili u gradu Beogradu, gde su sve trudnice koje su održavale trudnoću imale isplatu pune plate. To smo uspeli da uradimo upravo u ovom parlamentu, u okviru ove koalicije, koja je tada bila i na teritoriji Srbije. Sve žene koje održavaju trudnoću primaju punu platu, upravo zahvaljujući nama. Nije tačno da se nije radilo ništa na povećanju nataliteta u ovoj zemlji, i nije tačno da nismo i u Beogradu, a kasnije u Republici, insistirali na finansiranju veštačke oplodnje. Prvo, finansirajući drugi postupak, pa posle toga treći postupak. Prema tome, zaista ostavite te prazne priče za neku drugu priču.

hajde da kažemo narodnim jezikom, znači, treba da se rodi više nego što umiremo i da nas bude što više, ali za sve to moramo da vodimo mnogo odgovorniju politiku, čak i da je dobra namera amandmana, neki drugi poslanici opozicije koji se priključuju da potpomognu argumentaciju oko ovog amandmana su nekako doveli stvar opet na pitanje demagogije.Moram reći jednu stvar, ovo je 17 budžet u čijem donošenju učestvujem, čak i dva savezna, gomila je bila i rebalansa, moje skromno mišljenje je, da je ovo najbolje ikada predložen budžet Narodnoj skupštini Republike Srbije, predviđa najmanji deficit do sad, a kakav je trend iz godine u godinu dok Vladu vodi Srpska napredna stranka i Vojislav Koštunica, evo moj lapsus, Aleksandar Vučić, za to vreme sve više i više, za to vreme sve manje imamo deficit, a moje mišljenje je, evo jeste se smirili lapsus je, šta sad, ali biće manje sasvim sigurno.Za to vreme socijalna politika naše zemlje u vreme štednje, znači ponavljam ovo je štednja, sve što se tiče socijalne politike i što je vezano za demografiju je, takođe, u redu. Sve bolje se isplaćuje i sve ide na načine koje treba. Povećano je ovim Predlogom budžeta na 10,62% budžeta socijalna davanja, gde su u pitanju i majke i svi ostali delovi socijalne politike.Nikad manji, a ovo bi oni koji se bave ekonomijom trebali da znaju. Nikad manji odnos javne potrošnje, znači, u BDP ili budžeta, samo 36% budžeta u odnosu na naš bruto društveni proizvod. To znači da nam realni sektor raste, to znači da su sve investicije opravdane

znači, ako premijer najavi smanjenje poreza na rad, to znači da će naši građani imati veća primanja, drugim rečima to znači da će se i demografska slika sasvim sigurno promeniti na bolje. Ali, ništa ne može preko noći kao što neki misle. Mora se ozbiljno raditi svakog dana. Zato će i 2017. godina to pokazati, ne samo ovim budžetom,

nego pošten čovek. Kad je nešto bilo, bilo je. Neće kao vi, samo da okrivljuje. Kaže pošteno, nešto je i valjalo.Na član 8. amandman je podneo poslanik dr Dragan Vesović.Izvolite. Hvala predsedavajuća.Amandman koji ću da objasnim za one koji nisu možda pročitali o čemu se radi, ima neka tri dela i bio je moj pokušaj da u budžetu nađemo linije koje će omogućiti novčana sredstva za nabavku još jednog gama noža, još četiri magnetne rezonance, odnosno jednog sajder noža, koga i nemamo.Dakle, radi se o najsavremenijim medicinskim dostignućima

a sa druge strane da i uštede određena finansijska sredstva, jer intervencije koje se rade po ovim pitanjima često nas poprilično koštaju iz budžeta, odnosno iz fondova, a ja ću to pokušati da objasnim.Dakle, od 2015. godine Klinički centar Srbije ima upotrebu gama noža. Radi se o mogućnosti za sprovođenje tri intervencije bez otvaranja lobanje, uglavnom u neurohirurgiji, dnevno, a ja sam predložio da se omoguće sredstva za nabavku još jednog gama noža, tako da naši korisnici ne bi morali da idu i da ove intervencije plaćaju u Turskoj, po ceni od 7,5 hiljada evra ili u Hrvatskoj

četiri magnetne rezonance koje predstavljaju usko dijagnostičko grlo u zemlji Srbiji, bi bile namenjene za Novi Sad, Niž, Užice i još jednu u Beogradu, a predložio sam i odakle da ta sredstva povučemo, prvenstveno iz one kancelarije koja usklađuje sisteme sprovođenja programa Evropske unije. Dakle, to jeste politika Srpskog pokreta Dveri, a možemo ih nabaviti od onih potencijalnih investitora koji znaju da često dođu u zemlju Srbiju poput skakavaca i istu da napuste kao skakavci kada zemlju opuste. Hvala.

Zahvaljujem predsednice.Moj amandman je vapaj da se nešto učini za poljoprivredu, selo i zadrugarstvo. Prekjuče smo u raspravi u načelu, sa ministrom poljoprivrede Nedimovićem, apsolvirali da je po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u budžetu za 2017. godinu rezervisano 27,5 milijardi, da zaokružim. To je, praktično, 40% manje nego što je propisano Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno minimalnih 5%, od ukupnih poreskih prihoda kako je objasnio ministar finansija.Zato sam predložio i zato ne prihvatam odgovor Vlade da se Zaštitniku građana, verovatno se uopšte ne spori, smanje budžetski rashodi za 33% jer to je manje nego što se smanjuje poljoprivrednicima 40%.Ako 40%.Ako teret finansijske konsolidacije treba da snose svi ravnomerno, onda ne vidim zašto poljoprivrednici treba da snose više. što u prethodnim godinama oštećenje poljoprivrednicima, odnosno agrarnog budžeta, smanjenje agrarnog budžeta je bilo daleko veće i daleko izraženije, ali o tome ću tek kada usaglasim podatke sa ministrom finansija i ministrom poljoprivrede, jer se cifre kreću iznad 50 milijardi za period od 2014.-2017. godine.Pri dobio sam od Ministarstva poljoprivrede zvanične podatke o realizovanim agrarnim budžetima, odnosno realizovanim subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali pošto nemamo završne račune za budžet Republike Srbije za ove godine, ja ne znam koliko su realizovani poreski prihodi da bi to utvrdili. Zato ću zamoliti ministra finansija da u toku sutrašnjeg dana dobijem te podatke od nekog od njegovih nadležnih saradnika da bi mogli da obračunamo te te podatke i da javnost konačno bude upoznata.Dakle, dajte da učinimo nešto za poljoprivredu i selo, jer imamo praktično 150 hiljada porodičnih gazdinstava manje za poslednjih 10 godina između dva popisa, a to vam je 500 sela sa po tri stotine seoskih domaćina.

neko predlaže da se sa evropske integracije skine novac i da se to doda na poljoprivredu. Ja bih to možda pozdravio, ali ćemo onda iz IPARD-a izgubimo 175 miliona evra. Znači, neko ovog trenutka je predložio da poljoprivrednici u Srbiji izgube 175 miliona evra. Zato ću da ponovim, da naši poljoprivrednici čuju o lažnoj brizi za njihova domaćinstva, gospodin je predložio da izgubimo 175 miliona evra iz IPARD-a koje treba da dobijemo ako budemo u evropskim integracijama.Broj dva, ono što mi smeta, vrlo su gadljivi ti iz crkveno-prosvetno, ne znam koje organizacije koje parazitiraju na toj organizaciji, vrlo su gadljivi na integracije na Međunarodnu zajednicu itd, ali nisu gadljivi na pare.Ovde

kao projekt menadžer, da bi kao konsultant to još uvećao za 4.518 evra, što je bio konsultant 15 dana.Projekat je bio namenjen za stočarstvo, ali su oni razdelili novac svojim prijateljima, evo ga i ugovor, evo ga potpisnik koji je tražio da poljoprivrednici izgube 175 miliona evra od međunarodnih integracija, ali zato je on sebe lepo naplatio. Za nekoliko dana uzeo je

Nikada u životu nisam primio toliki novac i to jedna dezinformacija koja se više puta ponavlja u ovom parlamentu. Budući da je poslanik Rističević podneo poslaničko pitanje po tom osnovu, ja takođe molim da se dopuni njegovo poslaničko pitanje, a evo ga ovde prisutan sadašnji ministar poljoprivrede, gospodin Knežević. Veći honorar sam dobio od njega nego na tom projektu.To su ukupna sredstva koja su dodeljena projektu za realizaciju Strategiju razvoja zemljoradničkog zadrugarstva, a ne sredstva koja su dodeljena meni lično. Tamo je bilo šest inostranih konsultanata i veći broj naših konsultanata.Cifra je apsolutno neistinita i da sam ja bila kada od bilo koga primio.

vrlo dobro znam šta su evropske integracije, nisam rekao da se umanji mogućnost korišćenja sredstava iz evropskih fondova, ali sam rekao da se umanji nešto što je kancelarijski trošak. Mi ne možemo u EU sa nekonkurentnom poljoprivredom. Ako mislite da sa 40% zakidanja poljoprivrednicima u 2017. godini, zatim sa

i sa pet milijardi 650 miliona u 2014. godini, o 2013. godini neću da govorim zbog toga što je tada prvi put donet Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je propisano 5%, ali je dodat deo u tom zakonu koji kaže – izuzetno u 2013. godini mogu da budu manja sredstva.Prema tome, očekujem da ću od ministra finansija dobiti podatke o realizovanim prihodima po ovim godinama i da konačno jednom raščistimo koliko je zaista zakinuto za subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju za ove četiri godine, od kada je donet Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala. **Maja Gojković** Daću reč Branislavu Nedimoviću, ministru poljoprivrede. Knežević nije ministar poljoprivrede, ali prihvatiću to što ne znate ko je ministar poljoprivrede.Reč

pune istine moram reći da je u projektu STAR bilo ukupno 12,5 miliona evra. Ja se nadam da će ministar poljoprivrede reći koliko je teško utvrditi kako su razgrabili i na koji način su razgrabili novac koji je bio namenjen za obnovu stočarstva na Staroj planini. Taj kredit koji država treba da vrati je iznosio 12,5 miliona evra, od Svetske banke. Ministar finansija će to svakako utvrditi. Kamata je bila vrlo lepa 0,25%, ali umesto da novac ode u stočarstvo otišao je na razne konsultante i na lažne projekte.Društvo agrarnih ekonomista Srbije Beograd, menadžer Miladin Ševarlić od 60 hiljada evra, nije sve isplaćeno, nego je isplaćeno 58 hiljada 0,32 evra i 97 centi.Kao konsultant, Miladin Ševarlić dobija još 4.518 evra što ukupno daje sumu od 62 hiljade 550 evra i 97 evro centa. Nije samo što su razgrabili novac, već što su oštetili poljoprivrednike koji su za te pare mogli da nabave šest hiljada krava i svaki dan da isporučuju sa Stare planine zdravo mleko, mlečne proizvode, međutim umesto stočarstva

Ne znam ko treba da utvrdi da li su te organizacije sumnjive, ali mogu da kažem samo da se Društvo agrarnih ekonomista nalazi 15% naučno-referentnih institucija u svetu među agrarnom ekonomijom. To pokazuju američki sajtovi. Drugo, Evropska asocijacija agrarnih ekonomista je nama poverila pet evropskih seminara koji su održani u saradnji, između ostalog sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i sa Skupštinom AP Vojvodine i Skupštinom grada Subotice, od 1990. godine se tiče ovih informacija, prepuštam javnosti da oni raspravljaju o tome. Nikada ova suma nije pripala pojedincu. To je bio javni konkurs na koji su konkurisale brojne organizacije. Postoje organizacije koje su dobijale daleko veće iznose, a u ostalom Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva je dostupna javnosti i svim članovima Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije. Zahvaljujem.Dve stvari bih samo želeo da kažem. Prva stvar se odnosi na podsticaj koji će, taj propis će se naći u narednim danima pred narodnim poslanicima i mislim da je radi javnosti važno reći da to što ste rekli da se odnosi na 5% od vrednosti poreskih prihoda za podsticaje, malo bolje to pročitajte. U zakonu piše da je za poljoprivredu, a ne za podsticaje, dužno da se obezbedi 5%. Kada dobijete i saberete sve ove cifre, složili smo se pre dva dana kad smo razgovarali u načelu, da te cifre odgovaraju toj brojci o kojoj ste vi pričali.Druga stvar koju želim da kažem, na osnovu poslaničkog pitanja, Ministarstvo poljoprivrede je preduzelo korake u okviru ovog projekta. Mi smo dužni da odgovorimo na svako poslaničko pitanje, bilo ko da ga uputi. Formirali smo posebnu komisiju koja je jedva našla dokumentaciju koja se odnosi na ove predmetne projekte. Sve što je Ministarstvo pronašlo, svu kompletnu dokumentaciju, kompletnu proceduru, biće dostavljeno svima onima koji su postavili poslanička pitanja i onima koji su iskazali zainteresovanost za to. Ako bude bilo i drugih problema, bavićemo se onda i na taj način time.

i ja smo se pre dva dana složili o dve stvari. Prva je da su podsticaji koji su definisani Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvataju direktna plaćanja, obuhvataju mere ruralnog razvoja, obuhvataju kreditnu podršku i ostale podsticaje, to su četiri pozicije, 27,5 milijardi orijentaciono.Drugo, da će po eventualno novom zakonu, odnosno izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje je ministar najavio da je predloženo već za ulazak u skupštinsku proceduru, pod ovaj pojam „podsticaja“ biti dodate i druge kategorije koje su predviđene u ovom budžetu, a koje iznose negde oko 30 i nešto milijardi. Međutim, to je još uvek manje nego 5% i složili smo se da je to 3,8%.U ako se donese novi zakon, a verujem da će ga ova skupštinska većina doneti, radi se o razlici od 11 milijardi dinara koje će poljoprivrednici dobiti manje u 2017. godini nego što im po zakonu pripada.

grupe.Pažljivo sam slušao zaista ceo dan šta se danas ovde govorilo. Neki bi da teraju investitore, neki pričaju o partokratiji, a u istom momentu u 19 preduzeća su bili stečajni upravnici i ženama svojim nameštali poslove. Toliko o partokratiji. Ali, svi oni zajedno skoče kao opareni kad se pomene plata Zaštitnika građana. Da budem ovde potpuno pošten, to je vrlo važna institucija, izuzetno bitna. svakako ne toliko bitna da može da neko ima veću platu od predsednika države ili predsednika Vlade, ili ministara na kraju krajeva. Ta priča da će se obezbediti tako njegova nezavisnost je besmislena, zato što valjda ako hoćete da pomognete građanima, a ja inače nudim nagradno pitanje svima vama ovde, kako se zove osoba koju je gospodin Saša Janković zaštitio? Da li vi znate ime i prezime čoveka koga je Saša Janković zaštitio za svih deset godina skoro njegovog mandata? Takva osoba ne postoji. Puškom da je tražite, ne biste je našli. Za to vreme njegov kabinet ima abnormalnu platu.Inače, ja se slažem i duboko znam da amandman koji sam podneo nije u skladu sa Zakonom o Zaštitniku građana, ali podneo sam ga namerno iz dva razloga. Prvi je da na površinu ispliva licemerje onih koji inače guverneru Šoškiću nisu prigovarali za njegovu platu od 700 i nešto hiljada dinara, ali znaju Jorgovanki Tabaković da prigovore za 400 i nešto hiljada, tj. 300 hiljada manju platu od one Šoškićeve. Ali, kada se pomene Saša Janković, koji ima gotovo istu platu kao Jorgovanka Tabaković, to je onda strašan problem. Složićemo se da je posao gospođe Jorgovanke Tabaković kudikamo malo složeniji, a ako ćemo da budemo iskreni, i opasniji nego što je posao gospodina Jankovića.Ali, isplivalo je svo licemerje, zato što ti ljudi isključivo štite svog gurua. Taj ne radi ništa da zaštiti građana, taj isključivo radi na svojoj političkoj promociji i sve vreme je to radio. Institucija Zaštitnika građana, imao sam priliku da je obiđem u Švedskoj, gde je rođena, gde imate četiri Zaštitnika građana i svake godine se menja ko je predsedavajući u tom telu, nema nikakve veze sa ovom našom institucijom ovde, kako su oni to uveli.Danas čitam, žali se gospodin Janković kako mu nije izveštaj došao u Skupštinu za vreme njihove vlasti punih pet godina. Ni jednom nije bio ovde izveštaj. izveštaj. Nije se nikada setio tada da to prigovori, ali zato se, naravno, uvek seti da prigovori kada je u pitanju sadašnja vlast, zato što je dva puta podneo ovde izveštaj koji je više politički pamflet. NJegov izveštaj je čist politički pamflet.Samo ću vam navesti, dragi građani, u njegovom izveštaju je svojevremeno pisalo da se u Srbiji sprovodi sistematska tortura nad pritvorenicima. Kada sam ga ja pitao – izvinite, dajte nam jedan jedini dokaz u kom se to zatvoru u Srbiji sprovodi sistematska tortura, znate, te izveštaje čitaju stranci, neko će da pomisli da smo mi zemlja ko zna kakva, tučemo pritvorenike u zatvorima, on nije znao da navede ni jedan primer, ali to mu je dobro došlo. Kao što je, recimo, pričao kako ovde postoji sistematska diskriminacija nacionalnih manjina. To piše u njegovom izveštaju. Kada ga pitate – dajte nam primer, ne postoji nigde nikakav primer, ali je bitno da se to napiše jer on tako pravda svoj novac od onih koje dobija iz inostranstva.Ja sam podneo amandman da se njegova plata i plata čitavog njegovog kabineta umanji na nivo plate premijera. Hoćete reći da je to mala plata? Znate, svi ovde skoče nama poslanicima da pridikuju kako imamo visoke plate. Poslanici više nemaju pravo ni na putne troškove nemaju pravo ni na šta, ali svi znaju da pričaju o našim platama, a o plati Zaštitnika građana je zabranjeno ovde da se priča, zato što je to nedodirljiva osoba, zato što njega ne sme niko da pomene. Ako ga pomenete, doživite medijski linč, doživite najgoru moguću harangu, zato što ima apsolutnu zaštitu kao beli medved u ovom društvu.Želimo društvu.Želimo sa tim da prekinemo. Želimo otvoreno da pričamo šta on radi. On ne radi ništa, osim što vodi svoju političku promociju i zato što će najverovatnije da se kandiduje za predsednika ili će pomoći nekom drugom predsedničkom kandidatu. Nije ni bitno, ali je sve vreme koristio i zloupotrebljavao, dragi građani, te pare koje prima zloupotrebljavao je za svoju političku promociju.Na kraju krajeva, svi ovi mediji koji su skočili, a i svi ovi koji su skočili njega da brane, mogli su makar da nam pohvale nameru. Mi smo želeli taj novac, a to je četiri miliona i, bogami, 600 hiljada dinara, pitam koleginicu Tomić,mislim da smo tako negde izračunali, mi smo to hteli da damo za lečenje bolesnih ljudi, odnosno pre svega dece koja moraju da se leče u inostranstvu. Pa, mogli su makar nameru da nam pohvale.Znam da ne može da se prihvati amandman, ali iz principa nisam hteo da ga povučem. Želeo sam da povedemo polemiku o ovome, zato što su oni napravili taj nakaradni sistem da ovde gomila razno-raznih funkcionera, raznih direktora, mogu da imaju plate po tri i po puta veće od predsednika Vlade. E, to mora suštinski da se promeni. Razumem da mora veću platu da ima onaj što radi u kontroli leta, nemamo puno tih stručnjaka, ne mislim na menadžment kontrole leta, mislim pre svega na one ljude koji su stručnjaci u toj oblasti, on mora da ima visoku platu zato što će da ode u inostranstvo, guverner Narodne banke bi trebalo da ima visoku platu zato što ima takvu funkciju, ali ne vidim razloga zašto bi ove takozvane nezavisne institucije svi imali abnormalne plate, po tri i po puta veće nego predsednik Vlade.Zato se apsolutno zalažem da ovaj amandman ostane, da o ovome popričamo. Da li će ga Skupština usvojiti, ja ne znam, ali iz principa ne želim da ga povučem, jer želim da građani Srbije vide kakvi licemeri sede prekoputa i kakvi licemerni mediji, takozvana lažna elita je ovde stala iza gospodina Jankovića. Hvala.

kršenje člana 106. Poslovnika. Prethodni govornik je govorio o svemu, osim o amandmanu koji je podneo.Aplauz koji je najavio obraćanje narodnog poslanika Đukanovića je označio da ovo nije slučajno rečeno, niti da je ovo nešto što je mišljenje samo jednog poslanika, ovo je stav poslaničke grupe koji, moram da priznam, Demokratskoj stranci i svim građanima Srbije, to je mnogo važnije, nije iznenađenje.Ova zloupotreba ne predstavlja samo odnos prema nezavisnim institucijama, za koje smo, nažalost, svedoci evo već pegu godinu kako se one urušavaju. Ovo je mnogo više od toga, ruganje građanima Srbije. Ako poslanička grupa od čitavog budžeta, koji predstavlja okvir i govori o tome kako će građanke i građani živeti u narednoj godini, izabere da predstavi kao najveći problem platu jednog od ljudi koji je na čelu nezavisne institucije, to mnogo više i najjasnije moguće oslikava namere.Ako hoćete da razgovarate o radu i ako na ovaj način zloupotrebljavate i govorite o radu, onda vas molim da konačno stavite na dnevni red izveštaje ne samo Zaštitnika građana, nego Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, poverenice ravnopravnosti. Tu ne ovo najogoljenija moguća politička zloupotreba i mnogo gore od toga, poruka jasna građanima i ruganje time da ih od svakodnevnog života i problema sa kojima se oni suočavaju oni suočavaju je za poslaničku grupu SNS važnija politička zloupotreba priče na tu temu.Na kraju, očekujem da aplauz kojim je najavljeno na ovo izlaganje isprati i glasanje za vaš amandman. Verujem da nećete poslušati premijera i da ćete glasati za ovaj amandman. Hvala vam.

zaista moram da kažem da u najmanju ruku, protestujem protiv toga da se institucija kakva je Zaštitnik građana izjednačava sa gospodinom Jankovićem. Te dve stvari nemaju veze jedna sa drugom. Zaštitnik građana je važna institucija, a gospodin Janković je predsednički kandidat i čovek koji se bavi politikom svakodnevno, tako da molim vas da te dve stvari ni slučajno ne povežemo jednu sa je čovek čiji politički rad pratimo. On je legitiman, a bio bi još legitimniji kada ne bi sedeo u funkciji Zaštitnika građana i kada ne bi koristio sve ono što mu daje Zaštitnik građana. Ali, ne želim da se te dve stvari na bilo koji način izjednačavaju.Koliko ova Vlada vodi računa o instituciji Zaštitnika građana, daću vam primer. Zaštitnik građana je jedina institucija koja nije pristala na smanjenje i na racionalizaciju zaposlenih. Niko nije otpušten kod Zaštitnika građana, materijalni troškovi nisu smanjeni, najveći deo odlazi na plate. Od 216 miliona, čak 179 odlazina plate. Dakle, Zaštitnik građana je čuvan i pažen, nema govora da se umanji bilo šta kod njega. Ni jedan radnik mu nije otpušten. Otpušteni su radnici u svim ministarstvima, u domovima zdravlja, otpušteni su u poljoprivredi, u socijali, otpušteni su svuda, ali nikako kod Zaštitnika građana, jer to je nešto najvažnije za nas i ne smemo dozvoliti da se ingerencije tog važnog i velikog organa smanje. Nemojte zbog Saše Jankovića da izgubimo tako važnu instituciju.Ja ću pokušati da ubedim poslanike Pokreta socijalista da ne glasaju za ovaj amandman. Nadam se da će me poslušati. Hvala. a ne vidite njegovu političku zloupotrebu i ono što on radi. On je konstantno u kampanji. Molim sve građane, ima to i na njegovom sajtu, pročitajte njegove izveštaje. Meni prvi put gospodin Marijan Rističević kada je rekao da pročitam taj njegov izveštaj, pre jedno dve-tri godine, kada je bilo, ja nisam mogao da verujem da je zaista to politički pamflet, a onda sam uzeo i svojim očima se uverio.Ja samo molim da građani Srbije shvate da je institucija Zaštitnika građana nešto što je veoma važno i što mi moramo da negujemo. Problem te institucije je što čovek koji je na njenom čelu danas je uništio tu instituciju. To je najveći problem. je najveći problem. Reći ću vam i zašto nije smenjen. Zato što ste doneli suludi član zakona po kome gotovo ga je nemoguće smeniti. Zato što imate član gde piše – ako je nesavesno obavljao svoj posao. Kako mislite da se podvede to „nesavesno obavljao svoj posao“? Zato što bi, naravno, napravili čitavu medijsku hajku i harangu da ga, naravno, podržavate jer taj čovek ima najveću moguću medijsku logistiku. To je nešto neverovatno. Kako ga pomenete, tako medijski linč doživite. I ja i gospodin Rističević smo bili svedoci toga jer smo bili razapinjani po svim naslovnim stranama. Zato takvom čoveku mora da se smanji plata jer on ne zaslužuje ni ovo sad što je radio, niti da je prima. Hvala vam.

liku Saše Jankovića koji obavlja funkciju Zaštitnika građana i da se ponovo ponove laži i bestijalni napadi koji dolaze od strane SNS-a i na njega pojedinca, ali i na instituciju koju on predstavlja. U toj kampanji se ne biraju sredstva i ne biraju reči i govori se sve što bilo kome padne na pamet, sasvim očigledno.Postavlja očigledno.Postavlja se samo pitanje – da li ćemo u danu za glasanje, kada dođemo do ovog amandmana, čuti famozno zvonce ili nećemo? Znači, sva ova rasprava i ovo ubeđivanje o kojem ministar Vulin priča, kako će on sada nekog ubeđivati, ništa od toga nije važno, važno je samo da li će biti zvonce, jer tako ova Skupština odlučuje u ovom mandatu. Zvonce – za, bez zvonca – ništa se ne pritiska. Zato je vreme i za izbore i ova vladajuća većina da ode, da zazvoni poslednji put i skine se sa grbače građana Srbije. Hvala.